доброго дня, прошу всіх заходити в зал і приготуватись до реєстрації.

Отже, прошу зайняти робочі місця і приготуватись до реєстрації.

Готові? Так. Шановні народні депутати України, прошу зареєструватись. Прошу провести реєстрацію і всіх взяти участь в реєстрації.

Зареєстровано 339 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, я хочу привітати вас всіх зі святами, які минули, і з Новим роком, і з Різдвом Христовим і привітати усіх з історичною подією: з врученням Томосу про Українську помісну помісну православну церкву – це велика історична подія, і я хочу всіх українців, і всіх народних депутатів, які ініціювали цей процес, привітати з цією великою історичною подією. Вітаю, колеги! Нагадую, що ми у вівторок маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. І я прошу всіх представників фракцій і груп, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис і записатися на виступ. Будь ласка.

до слова запрошується Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, "Батьківщина" хотіла виступити з особливою заявою, і хотів би, щоб ви послухали, щодо замаху на вбивство депутата центральної міської ради міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Мірзояна. біля будинку Мірзояна (Дніпропетровська області, Кривий Ріг) певні особи, маючи прямий умисел щодо позбавлення його життя, злочин яких було доведено до кінця з причин, що не належали від їх волі, виконали всі свої дії. Злочин відносно Мірзояна скоєно з особливою жорстокістю. Нападники наносили йому удари, небезпечні для життя, з усією рішучістю і динамічністю, чітко розуміючи локалізацію і механізм нанесених поранень, а саме ударів ногами у життєво важливі органи – обличчя, голову, тулуб, використовували при цьому заздалегідь заготовлений предмет скоєння злочину – це металева труба, застосували газовий балончик із рідиною, яка в своєму складі містить екстракт натурально перцю. Результатом протиправних діянь злочинців стало отримання нашим депутатом Криворізької міської ради забою головного мозку, порушення цілісності черепа, перелом лобкової кістки, переломи кінцівок та розтрощення суглобів. Колеги, після скоєного злочину, Мірзояна, його було госпіталізовано. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Тому ми вважаємо це політично вмотивованим злочином проти члена партії "Батьківщина", проти нашого депутата. керуючись статусом народного депутата, я хотів і вимагаю організувати всебічне розслідування, об'єктивне притягнення до відповідальності, згідно чинного законодавства, та надати інформацію партію "Батьківщина" і депутатам фракції про хід розслідування. Колеги, а также я хочу сказати, знаєте, це непоодинокий випадок. Місто Черкаси: міський голова – з підозрою. Місто Черкаси: керівник штабу "Батьківщини", голова бюджетної комісії – з підозрою. Керівник молодіжки в "Батьківщині" в місті Черкаси – з підозрою. Колеги, Миколаївська область: керівник постійної комісії, депутат обласної ради Власенко, в нього проводяться обшуки півроку, у його родичів, батьків, безпосередньо і у нього. Одарченко – народний депутат, помічник Андрій Федоренко, розстріляли його помічника прямо в автомобілі з вогнепальної зброї. Він отримав поранення в спину. Колега з Одеси Олег Радковський – три поранення в спину, одна куля чуть не потрапила до спинного мозку. Колеги, це знущання над опонентами. Ми вимагаємо від вас реакції. Дякую. Дякуємо. До слова запрошується голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, будь ласка. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці, фракція партії "Блок Петра Порошенка" щиро вітає усіх з новорічними та різдвяними святами. Сьогодні минає перший місяць з дня проведення Об'єднавчого Собору та створення єдиної православної церкви України. Цей день об'єднана українська церква зустрічає вже у статусі автокефальної і рівної серед інших православних церков. Об'єднавчий Собор православної церкви України 15 грудня та вручення їй Томосу від Константинопольської церкви-матері 6 січня ознаменували проголошення духовної незалежності українського народу. Ці дати посядуть особливе місце в національній історії поряд із проголошенням державної незалежності 1991 року. Водночас 19-й рік не менш драматичний у новітній історії, аніж 2014-й, ми знову стоїмо на зламі історичних подій, і знову перед Україною постав виклик: якій їй бути і чи бути взагалі. Символічно, що Україна отримала Томос на свято Різдва Христового, тому від імені фракції Президента України в парламенті дякую кожному, хто молився і боровся за нашу незалежну церкву. Крім створення незалежної церкви минулий 2018 рік запам'ятається і іншими визначними досягненнями. Парламент продовжив зміцнювати обороноздатність України, підтримавши законопроекти Президента України Петра Порошенка про національну безпеку та реінтеграцію Донбасу, ми продовжили зміцнювати нашу армію. Україна підтвердила обраний шлях на вступ до НАТО та Євросоюзу, коли парламент попередньо ухвалив пропозицію Президента України про внесення відповідних змін до Конституції. Україна припинила Договір про дружбу з Російською Федерацією. Наші громадяни прагнуть наближення до Європи, про що свідчить вже понад 10 мільйонів виданих біометричних паспортів. Вісімнадцятий рік чітко засвідчив, що ми впевнено йдемо геть від Москви назавжди, і головною рушійною силою цього історичного процесу був і залишається Президент України Петро Порошенко. Новий 19-й рік ставить перед нами ті ж виклики, які були у 2014 році для збереження української державності. Ворог усвідомив, що скорити українців силою вже неможливо, тепер всі ресурси Кремля спрямовані на найближчі вибори Президента. Путін хоче бачити очільником України людину, на яку він зможе тиснути, залякувати, маніпулювати чи з яким вже домовлявся на свою користь. Цього року Росія має останній шанс зупинити рух України до євроатлантичної інтеграції та повернути наш народ у імперське ярмо. Найближчі вибори не просто політична баталія між опонентами, а справжня битва двох світоглядів – західної демократії з російським імперіалізмом. І від результату двобою залежить майбутнє кожного українця, наших дітей, онуків та незалежності України. Дякую за увагу.

Я думаю, що зараз наступає момент якраз передвиборчий президентської гонки, парламентської гонки, і можна зробити все для того, щоб нарешті віддати борги людям, які голосували за представників, які сьогодні знаходяться в цьому залі. Ми пропонуємо все ж таки повернутися до глобальних питань, які Верховна Рада обіцяла 5 років вирішити і проголосувати і, на жаль, ніхто так нічого і не зробив, а більше імітується діяльність. Мова іде про новий Закон про вибори, зробити нарешті нормальну систему виборів, коли будуть відкриті списки, коли буде кожна людина розуміти за яку партію вона голосує, за яку людину і голосувати за рейтинг цієї людини, а не за ту ганебну історію, коли за гречку купували голоси і бігають по Україні, а потім по залу люди, які не розуміють, що вони тут роблять. Ми пропонуємо переглянути систему не тільки виборчу, а і скоротити кількість людей в парламенті, для цього є політична воля, багато кандидатів в Президенти обіцяли це зробити скоротити парламент. І я думаю, що, якщо це питання поставити, то люди би схвально віднеслися до того, щоб в парламенті залишилося 150, максимум 200 депутатів на всю країну, і цього би було цілком достатньо. Ми говоримо про те, що можна і треба проголосувати Закон про імпічмент Президента. Що треба проголосувати закон і зняти нарешті депутатську недоторканність про яку багато говориться і про яку багато обіцяли в цьому залі провладні фракції і, на жаль, замилили це питання і так його не розглядають. Окремим блоком стоїть питання економічного відродження України. Ми вимагаємо все ж таки від уряду почути програму економічного відродження України, дати місяць на її розробку. І для того, щоб до виборів проголосувати бачення бачення стратегічне уряду і влади, яким чином буде забезпечено підйом промисловості, наведення порядку в банківський сфері, забезпечити, щоби Національний банк проводив політику, коли державні банки кредитують не імпортні закупівлі автомобілів, техніки, а кредитують будівництво, кредитують промисловість – оце була би нормальна політика, яку ми мали би почути. Тому я пропоную повернутися до цих блоків. Політичний блок: зняття недоторканності, зміна системи виборів, імпічмент Президента, скасування недоторканності депутатів, суддів і всіх інших хто має таку недоторканність. Програма економічного відродження – це другий блок, який мав би бути заслуханий. І програма третя – енергетична незалежність України. Перегляд цих ганебних тарифів, скасування їх, проведення енергоаудитів тарифів і ціни на газ. І викликаємо в парламент представників "Нафтогазу", Рахункову палату і заслуховуємо, де діваються ті 250 мільярдів прибутків, які осідають на офшорних компаніях і на "Нафтогазі" України. Оці три блока питання мали би бути ключовими на розгляді цієї Верховної Ради на весну до президентських виборів. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – представник фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул. Будь ласка, пане Олександре. Шановний народе України, вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Команда Президента пишається, що розіслала людям листівки з привітанням за підписом Порошенка та мерів, їх відверто примушували це зробити. Це зрозуміло. Але найголовніше, так зване, привітання від влади, яке справді відчули люди, ось – це платіжки за комуналку. Нові платіжки з новими цінами, які отримали люди. Я їх отримав від людей на зустрічах, які проводжу по всій країні. І єдине, що у людей викликає оптимізм, що цей рік останній для влади. Зараз наша країна переживає найскладніший період. 5 років в Україні триває війна, гинуть українці: військові та мирні громадяни. Війна руйнує економіку. З початку війни економіка зменшилась більше ніж на третину. Прямі економічні втрати вже вимірюються сотнями мільярдів гривень. Але діюча влада вважає за краще не говорити про це, влада хизується отриманням чергової подачки від МВФ у вигляді кредиту. Дійсно, це набагато простіше, чим відновлювати економіку. Також для влади набагато вигідніше продовжувати війну, ніж її зупиняти. Я постійно їжджу по регіонам, зустрічаюсь з людьми, відвідую підприємства і знаю, що турбує людей – підвищення цін на продукти та товари першої необхідності, стрімке зростання вартості комунальних платежів. Це вже поставило народ за межу бідності. Стрімке скорочення виробництва та закріплення… та закриття підприємств позбавить людей джерел для існування. Українці масово виїжджають на заробітки за кордон. Для багатьох родин це залишається єдиним шансом на виживання. Наша держава, яка колись запускала ракети в космос, стрімко перетворюється на відсталу аграрну країну з 15 мільйонами населення без перспектив. Шановні українці! В 2019-му будуть не просто вибори – це шанс повернути нормальне життя. У країни є два шляхи зараз. Перший зберегти при владі партію війни, що заробляє на народному горі, руйнує життя людей та економіку. Другий – підтримати нас, підтримати мир та розвиток. Я впевнений, що кожен з вас зробить вірний вибір. Ми відновимо мир, а представники чинної влади будуть нести за те, що скоїли, не тільки історичну відповідальність. Замість війни та розрухи ми повернемо до України людей

Сьогодні склалась катастрофічна ситуація і, на жаль, щодня ми втрачаємо розум, інтелект, професіоналізм та силу. Як ви вже зрозуміли, йдеться про проблему трудової міграції. Ця проблема сьогодні стає для України бомбою уповільненої дії, котра дає вже про себе знати сьогодні, а в недалекому майбутньому спричинить взагалі кризу нечуваних масштабів. По суті ми передаємо майбутньому поколінню глобальну проблему, підвалини якої закладаються вже сьогодні і зараз. Вдумайтесь: кожен день, кожну годину ми втрачаємо професіоналів найвищого ґатунку. Мова йде про простого робітника-професіонала, мова йде про медичну сестру, про лікаря-кардіохірурга, від штукатура до інженера найвищого класу, від студента коледжу до айтішника світового рівня. Цей список сьогодні є безкінечним. Так, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном вже сьогодні працює від 7 до 9 мільйонів українців, при цьому більше 3 мільйонів – це люди, які працюють на постійній основі. У той же час, відповідно до даних консалтинговою компанії PricewaterhouseCoopers, у 2019 році, послухайте, Україна займе перше місце в світі за втратою трудових ресурсів. Відтак, з одного боку, ми маємо війну, яка кожного дня забирає забирає життя наших громадян, а з іншого боку, державою запущені тотальні міграційні процеси, які зараз вже приводять до внутрішньої професійної деградації та дефіциту професійних кадрів. Наразі те, що відбувається в країні сьогодні, це ніщо інше як цинічна підміна понять. Як вже ті процеси, які вже сьогодні продукуються владою, – це не є входженням до Європи, це лише трансплантація найкращих українських мізків та рук в економіку інших країн, де наша держава не є повноправним гравцем, а, на жаль, ми виступаємо лише як донор для західних країн, донор, який пороздає всі органи і врешті-решт буде приречений на загибель. Зауважу, що трудова міграція не є проблемою лише нашою, яка існує сама по собі і взялась нізвідки, насправді, трудова міграція є лакмусовим папірцем, який має найбільш глибокі проблеми. Нездатність української влади створити гідні умови праці та достойні умови життя ось де корінь всіх проблем. Саме тому мільйони наших земляків змушені покидати сім'ї та рідні домівки і скитатися на чужині. Тож, я переконаний, що чиновники мають вже сьогодні вжити негайних та радикальних заходів по подоланню даної проблеми подоланню даної проблеми у найкоротші терміни. Ми дали всі наші пропозиції, як Кабінету Міністрів, так і зареєстрували відповідні законопроекти. Час діяти! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам дякуємо, шановні колего. І до слова запрошується лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. Прошу. Шановні колеги! Шановні українці! Прес-секретар Путіна в чергове прямо вказав, якою влади в Україні вони хочуть. Їм потрібно, щоб на наших виборах перемогли зрадники і колаборанти. Тоді, мовляв, закінчиться громадянська, як кажуть в Москві, війна. Звісно, Крим у Кремлі взагалі хочуть винести за дужки. Тобто лише після здачі Криму і кримчан Москва буде готова поговорити з нашими зрадниками про капітуляцію записану в Мінських угодах. Наша відповідь – такого не буде. Перше. Українська нація у 14-му році показала, що здатна до мобілізації. На минулих виборах державницькі реформаторські сили здобули конституційну більшість у парламенті. Певен, що в 19-му році буде так само. В Україні немає громадянської війни, є війна Росії проти України, Росія окупувала частину наших земель, щотижня вбиває мирне населення українців і наших військових, практично щомісяця захоплюють в заручники нових українців. Українські громадяни добре розуміють, що робить Москва. Третє. Справжніх, відповідальних українських політиків не зупинити. Путінський режим давно намагається зловживати системою міжнародного розшуку та екстрадиції, щоб залякувати і дискредитувати лідерів "Народного фронту": Яценюка, Турчинова, Авакова, депутатів нашої фракції. Окремо хотів залякати і дискредитувати всіх, хто проти миру на умовах Кремля, повторюю, не вийде. Такі політики, яких хоче Кремль, могли б прийти до влади лише в результаті масштабних фальсифікацій і жорсткого втручання в українські вибори. Але ми цього не допустимо. Тому фракція "Народний фронт" вимагає створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України, з нею пов'язаних. Ця комісія зокрема має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, але не приховано працюють на капітуляцію перед Росією, обливають брудом українських військових, відбілюють терористів. Звісно, ТСК не обмежиться, ані Медведчуком, ані фірмами його прикажчиків, але переговорник Путіна має бути пріоритетом для цієї парламентської ТСК. Закликаємо голів фракцій підтримати проект Постанови про Тимчасову слідчу комісію, який вносить "Народним фронтом" і надати своїх кандидатів до складу комісії. На сьогодні свої пропозиції надала лише одна фракція. Я звертаюся до голів фракцій та представників груп, будь ласка, подавайте свої кандидатури до цієї комісії. І наостанок. Це принципове питання – ми маємо захистити волевиявлення українців від Кремля. Коли державні органи не реагують, це повинні зробити ми, ми з вами – парламентарі. Дякую. Слава Україні! Дякуємо, шановний колего. І до слова запрошується голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Будь ласка, пане Олеже. Олег Ляшко, Радикальна партія. Ось свіжий звіт Міжнародного валютного фонду по Україні. Ми його уважно вивчили, тут 111 сторінок із додатками. До речі, цей звіт англійською мовою, на українську він досі не перекладений. Я рекомендував би Президенту і уряду, замість вітальних листівок українцям, перекласти на українську їхній, фактично, план співпраці з Міжнародним валютним фондом на ближчі 5 років. Це фактично пакт про зовнішнє управління українською економікою, чіткий план, як не дати Україні фінансово впасти і не дати шансу економічно піднятися. При цьому саме керівництво Міжнародного валютного фонду в цьому документі визнає: зростання буде недостатнім для того, щоб дозволити рівню життя людей в Україні наздогнати сусідні країни. Незважаючи на покращення, ВВП на душу населення в Україні залишається одним з найнижчих у Європі. По суті, це план заморозки української економіки. При цьому, підписавши новий меморандум, українська влада зобов'язується ще підняти ціни на газ з 1 травня на 20 не встановлювати податкових стимулів для розвитку і відновлення національного виробництва; розпродати державні підприємства, а в наглядові ради тих, що залишились, призначити, так званих, незалежних членів із числа іноземних громадян. У цьому документі Президент, Прем'єр, міністр фінансів і Голова Нацбанку пообіцяли, що закупівлю медикаментів, замість Міністерства охорони здоров'я, і надалі будуть проводити міжнародні закупівельні організації, а також зобов'язалися заморозити створення пенсійної системи другого і у випадку дефіциту грошей додатково зменшити соціальні норми для нарахування субсидій. Внаслідок цього сьогодні люди, які все життя прожили або фіктивно розлучаються, або виписують своїх дітей, тому що через такі, підписані владою документи, вони не мають права права на отримання субсидій. Нинішня влада компрадорів, разом з Міжнародним валютним фондом, нав'язують українцям бідність, залежність, еміграцію і приниження. Я переконаний, що наш народ заслуговує на протилежне, нові робочі місця, відновлення промисловості, розвиток української економіки, відчуття упевненості, гідності і перспективи у власній країні, саме такий план, такі перспективи наша команда пропонує Україні. Сьогоднішня влада, Президент у своїй передвиборчій кампанії користується гаслом батьків революції сторічної давності, зокрема, Хвильового: "Геть від Москви!". Але, коли Хвильовий і його соратники казали "Геть від Москви!", вони точно не думали торгувати з Москвою, а коли теперішня влада говорить "Геть від Москви!", вона збільшує закупівлю російських товарів за аналогічний період минулого року на 20

більше цинку і виробів з нього, на 24 відсотки солоду і крохмалю. Ось чому гуцули і інші селяни не мають де продати шкіри з овець, і корів. Ось чому! І це – "Геть від Москви"? Ні, це фарисейство, це прикривання злочинної олігархічної політики святими словами революції сторічної давності і святою українською церквою. Прикриваючись цими гаслами і прикриваючись святим, сьогодні на дорогах займається рейдерством поліція. Але при цьому ті, які під алкогольним сп'янінням керують засобами транспорту, виправдовуються, і їм повертаються права. Сьогодні скаженіє податкова, збираючи гроші, кому на вибори? Сьогодні міста, зокрема Борислав, через скасування нічного тарифу переходить на водопостачання 3 години ввечері і 3 години вранці. Сьогодні сільські школи у високогірних районах в чотири платять за тепло тільки тому, що вони вклали гроші колись, повіривши державі, в енергозберігаючі технології на базі нічного тарифу. Що сказати цим директорам шкіл? Що сказати вчителям, батькам, коли в школах цвітуть стіни і діти навчаються в грибку? Це – "Геть від Москви!"? Це свята Це побожні люди роблять? Звичайно, що ні. Це – фарисейство олігархічного режиму. Сьогодні держава вступила в важкий період передвиборчих перегонів, сьогодні є боротьба між олігархами і людьми країни. Кандидат у Президенти Садовий з "Самопоміччю", власне, пропонує, пропонує план подолання олігархату в країні, це план виводу країни, модернізації її, повернення довіри до влади, беззаперечної довіри до влади, тільки тому, що без довіри до влади не можливо будувати країну. А корупція сьогодні на всі… Будь ласка, 30 секунд. БЕРЕЗЮК О.Р. … а корупція сьогодні на всіх ешелонах влади: від патрульного на дорозі до Президента України – є інструментом поневолення людей, збідніння людей, а цей інструмент в руках ворога, бо олігарх і є інструментом віковічного ворога країни, від якого треба не тільки втікати, проти якого…. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, зараз в президію надійшла заява від двох фракцій: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Вони готові замінити перерву на виступ. Тому я надаю слово для виступу Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Але після того ми переходимо до голосування. І я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал. Будь ласка, пані Ірино. Дякую. Шановні колеги, сьогодні в Москві розпочалися судилища над українськими моряками, які визнали себе військовополоненими. Наші українські моряки проявили нечувану мужність, гідність і патріотизм, зламавши своєю поведінкою всі сценарії Кремля, оголосивши себе військовополоненими і відмовившись надавати будь-які свідчення в кремлівському судилищі. На жаль, це було й прогнозовано, кремлівський сценарій цих судилищ відбувається за закритими дверима. Суди відбуваються в закритому режимі, куди не пускають ані засоби масової інформації, і… ані ані представників України, тому що пані Денисова, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини, зараз перебуває в Москві разом з родинами моряків, також на суди прийшли підтримати наших хлопців представники посольств країн ЄС, Сполучених Штатів Америки. І всі ці суди відбуваються закритими. Очевидно, чому: тому що Росія хоче приховати сценарій свого злочину, злочинного нападу на українські екіпажі в Азовському морі, розстрілу наших моряків і навіть стан їх здоров'я, тому що троє були поранені, і досі ми не маємо відповідної повної інформації про стан їх здоров'я. Я закликаю парламент, щоб у четвер ми розглянули з вами пакет тих законопроектів, які українське законодавство приводить у відповідність із Женевськими конвенціями і вводять відповідну термінологію. Друге. Шановні колеги, Президент України вже розпочав цю роботу, і я прошу всіх депутатів підтримати її на всіх рівнях, щоби ми апелювали до наших колег зі Сполучених про введення нового Азовського пакету санкцій проти Російської Федерації саме за цю агресію, відкриту військову агресію проти України в Азовському морі. Так само ми як делегація українського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи вже в січні наступного тижня будемо апелювати до наших колег у Також я хочу поінформувати вас, шановні колеги, що українська влада весь минулий рік, 2018-й, неодноразово на різних рівнях, починаючи починаючи від мінської групи і закінчуючи офіційними зверненнями через Міністерство закордонних справ, надавала до російської сторони пропозицію щодо готовності нашої передати 23 злочинців-росіян в обмін на звільнення політв'язнів Кремля. Ми досі не маємо жодної офіційної відповіді на ці ці звернення ані на рівні мінської групи, ані через дипломатичні канали. Російська МЗС так само мовчить на ці наші пропозиції. Ми ще раз офіційно звертаємося до Російської Федерації: звільніть українських… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ще раз офіційно звертаємося до Російської Федерації: Україна готова передати 22 засуджених росіян в обмін на політв'язнів Кремля: Сенцова, Сущенка, Кольченка, Карп'юка, Гриба, інших. А що стосується наших моряків, вони є військовополонені, і вони мають бути звільнені без всяких обмінів, без всяких передумов і без всякого шантажу Кремля. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Перший закон в порядку денному це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (№6350). підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою, щоб ми змогли пройти ефективно сьогоднішній порядок денний. До мене підходили ряд депутатів, наголошуючи, які сьогодні стоять важливі питання, і оскільки в нас день не повний, щоб ми змогли надолужити, я прошу усі фракції підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Цей закон є об'єднуючий і, по інформації Апарату, його підтримують усі фракції. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6350 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу усіх взяти участь у голосуванні.

Отже, колеги, займіть місця під час голосування, не всі знаходяться на робочих місцях. Навіть не всі оптимісти оптимістично голосують. Будь ласка. Отже, колеги… І голова комітету до мене звернувся щойно з проханням підтримати і переконати зал підтримати. Отже, колеги, я не бачу потреби не підтримати цієї пропозиції. Мені видається, це мудро буде, колеги. Давайте підтримаємо. Ви ж бачите порядок денний, всі наступні законопроекти. Це не є політичні дебати, це є організація роботи Ради, щоб ми ефективно пропрацювали сьогоднішній день. Отже, колеги, займіть робочі місця. Колеги, приготуйтесь до голосування. Антон! І я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6350 ми проголосували, розглянули за скороченою процедурою. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Прошу усіх підтримати. Голосуємо.

Зараз буде заключний раз. І прошу усіх бути на місцях. Під час голосування просто не всі знаходяться біля своїх карток для голосування. Колеги, я ще раз хочу наголосити, що в порядку денному стоїть 9406, про який ми говорили на Погоджувальній раді і багато хто наголошував на його важливості. І 9075, на якому наголошували наші колеги з комітету. І 8184. Ми просто до них не дійдемо, якщо не проголосуємо. Давайте підтримаємо. Це ж не є позиція політична. Добре? Отже, колеги, змобілізуємся. Займіть робочі місця. Колеги, я попрошу біля столу реєстрації візьміть участь в голосуванні. І я ставлю ще раз на голосування, заключний раз, пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти (6350), ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу всіх проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати! Голосуємо! Підтримуємо, колеги! Підтримайте!

Добре. Не встигли. Два голоси не вистачило. Тоді будьте на місцях, колеги. Будьте, будь ласка, на місцях. Приготуйтесь. Хто не встиг, у кого не спрацювала картка, візьміть участь в голосуванні. Будь ласка, займіть місця і візьміть участь в голосуванні. Отже, 6350 – пропозиція розгляду за скороченою процедурою. Прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати! Прошу підтримати! Голосуємо! Давайте підтримаємо! Колеги, уважно! Беріть участь в голосуванні. Голосуємо. Пане Сергій, голосуємо! За-151 Всі встигли проголосувати. І ми переходимо до розгляду. Я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Федорович Наталію Володимирівну. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, здійснюється з метою забезпечення її сімейним та родинним вихованням. Дитина приймається в сім'ю на правах рідної донькою чи сином. Держава надає гарантії сім'ям, які всиновили дитину. Ці гарантії є одним із засобів підтримки усиновлення дітей громадянами України. Однією з таких гарантій є надання усиновлювачам одноразової оплачуваної відпустки для адаптації дитини в сім'ї. Питання надання одноразової оплачуваної відпустки у зв'язку з усиновленням дитини регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України "Про відпустки". Така державна гарантія була введена ще 2008 року. На сьогодні відповідно до законодавства жінкам, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів, 70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей. Разом з тим, згідно із Сімейним кодексом України дитина, покинута в пологовому будинку, в іншому закладі охорони здоров'я, або дитина, яку відмовилися забрати з таких закладів батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею 2-місячного віку. Такий термін надається службам у справах дітей для проведення роботи з батьками чи родичами щодо повернення дитини в біологічну родину. Таким чином, норми Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" суперечать вимогам Сімейного кодексу України в частині усиновлення дітей до 2 місяців, тобто новонароджених. У зв'язку з тим, на сьогодні одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням фактично надається тільки особам, які усиновили дитину старшу 3 років. Законопроект регулює ці розбіжності в законодавстві. Просимо підтримати цей законопроект, він дуже важливий і носить абсолютно соціально важливу складову для підтримки усиновлення в Україні. Дякую. Дякую, пані Наталія. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики Каплін Сергій Миколайович. Шановні колеги, дорогі співвітчизники! Вашій увазі представляється надзвичайно важливий, надзвичайно важлива соціальна ініціатива уряду, яку підтримав Комітет з питань соціальної політики, підтримують профспілки, підтримує громадськість. Запрошую вас разом одностайно проголосувати за надання можливості відпустки для усиновлювачів. Але усиновлення і відпустка для усиновителів важливо, але ще більш важливим питання є нові модернізовані соціальні стандарти для, зокрема, цієї категорії людей, основу яких, звичайно, складає прозоре тарифоутворення і помірна, доступна, прозора, адекватна ціна на газ для населення, зокрема для усиновителів. Я наголошую, що на розгляді парламенту сьогодні є проект постанови, підписаний кількома фракціями, про мораторій на будь-яке підвищення цін на газ. Більше того, я з свого боку як кандидат у Президенти гарантую, що ціна на газ буде зменшена у 4 рази, і щодо цього є чітке академічне обґрунтування на сайті Соціал-демократичної партії, яка висунула мене кандидатом у Президенти України. Дякую. Не треба спішити з тим питанням – раптом хтось у 8 разів зменшить, а ми вже приймемо – треба дочекатись. Отже, колеги, прошу провести запис: два – за,

"Блоку Петра Порошенка" Каплін Сергій. цих кількох місяців, м'яко кажучи, ну, чуть трошки підступно і підло іронізують щодо теми тарифів і зниження розміру ціни на газ. Прості українці, коли телефонують мені як народному депутату на мій мобільний телефон (а вони його знають, я повторю: (067)5407096 – це мій прямий номер), говорять про те, що вони скоро у селах будуть гризти буряки, а у містах – гризти підвіконники, щоб якось пережити осінь, пережити зиму і якось заплатити за газ і за абсолютно драконівські тарифи, встановлені нинішнім, попереднім урядом і започатковані рівно 10 років тому 19 січня у рамках підписання Угоди між керівником уряду Тимошенко і керівником уряду Росії Путіним. Тому, будь ласка, я хотів би, щоб ми не насміхалися, ви не насміхалися вона є життєво важливою для простих українців: для бабусі у селі, вона є життєво важливою для робітника, для селянина, для вчителя, для лікаря. Це сьогодні суть і основа їх життя, розумієте? Ми сьогодні з вами маємо найти академічно обґрунтовану, економічно обґрунтовану

мінімум в 4 рази і дати людям ціну на газ по собівартості. Це підтверджують мої розрахунки, розрахунки міжнародних експертів, цілих інститутів, закладів аналітичних в нашій державі, потрібна просто ваша політична воля. Я готовий бути провідником такої політичної волі і підтримати вас у цьому питанні, як і мої колеги по Соціал-демократичній партії. Дякую. Я нагадую народним депутатам, що виступати слід по тому законопроекту, який стоїть на розгляді. Я роблю попередження і у виборчий період це буде особливо важливим і я буду користуватись своїм правом зупиняти виступи, коли виступи будуть йти як передвиборча програма, а не обговорення даного законопроекту. І в час виборчої кампанії я буду особливо гостро наполягати на цій позиції надалі. Зараз я просто всіх попереджаю.

Шановні громадяни України, я зразу хочу сказати, що фракція партії "Опозиційний блок" буде підтримувати дану законодавчу ініціативу однозначно. І чому ми будемо її підтримувати? А ви знаєте, мене дивує позиція уряду, їхня ініціатива. Ви що, не знаєте те, що зроблено було вашими попередниками? Хотів би нагадати, що у той час міністр у справах сім'ї, молоді наш колега Юрій Павленко таку норму вніс, вона є, і вона на сьогоднішній день працює. Єдине, що потрібно – синхронізувати наше українське законодавство. Але не треба показувати, що ви є великі реформатори, і ви дієте на благо людей, на благо справи усиновлення. Тому що, якщо ви подивитеся на статистику, то цей уряд – тільки вдумайтеся! – за всі роки, які вони працюють, взагалі завалили роботу по усиновленню. Якщо в 2013 році було 1 тисяча 831 усиновлення, то в минулому році - Тобто цей процес з вини урядовців є завалений. Це перше. Друге. Якщо ви подивитеся на міжнародне усиновлення, то в 2017 році виросло воно майже на 20 відсотків, а це дуже небезпечна тенденція, це взагалі є, знаєте, серйозний сигнал подивитися чи не здійснюється сьогодні процедура торгівлі дітьми і продажу їх за кордон. І саме останнє. Ви знаєте, що дивлюсь я на сьогоднішні голосування, люди добрі, ми приступаємо до розгляду питань, як вибори кошового на Запорізькій Січі: з трьох разів, якщо б на третій раз не дасть згоду, то він отаманом не буде. А ви змушуєте Голову четвертий раз ставити. Якщо ми назбируємо 151 голос за процедуру, то є великі питання про результативність цього голосування. Ми-таки дійсно вступаємо в виборчу кампанію, цей парламент приречений на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Парламент приречений ефективно і дієво працювати, пане Ігор. І я впевнений, що голоси є в залі, і ми маємо змогу протягом обговорення всіх депутатів зібрати в залі і вийти на позитивне голосування. Писаренко Валерій Володимирович від партії "Відродження". Будь ласка. 13:19:45 ПИСАРЕНКО В.В. Шановний Андрій Володимирович, можливо, дійсно нам використати передвиборчий період саме для голосування по таких законопроектах, я переконаний, що вони будуть об'єднувати залу сесійну, адже це дуже добре, що ми розпочинаємо нашу роботу з таких важливих соціальних проектів. Хочу сказати, що ми будемо підтримувати таку ініціативу. Більш того, ми розробили іншу ініціативу, яка доповнює те, про що ми зараз будемо розглядати, це законопроект 6460. Ми також пропонуємо розширити надання відпусток при народженні дитини для чоловіків. Ми розуміємо, що нам потрібно надавати особливі умови для людей, які дійсно розпочинають нове життя в сім'ї і які збільшують кількість українців. Інше. Ми би хотіли додати, що ми би хотіли бачити серед тих законопроектів, які будуть розглядатися ось в цьому соціальному пакеті, також законопроект, який ми розробили разом з нашою харківською командою, – це законопроект 8621, який також доповнює і був би доречним для розгляду в сесійній залі, він розроблявся заступником міського голови з питань захисту населення Світланою Горбуновою-Рубан та її командою, про захист дітей. Я думаю, що доречно було би нам сформувати такий соціальний блок, де би ми розглядали не тільки питання про захист дітей при народженні, але при їх є дуже багато проблем, з якими вони стикаються. Всі ці законопроекти є сьогодні на розгляді Верховної Ради, є позитивні висновки, і я дуже би просив колег використовувати передвиборчий період, а у нас тут кандидатів в Президенти дуже багато зібралось, для того, щоби розглядати саме ці законопроекти. Не ті, по яких треба піаритись, а ті, по яких ми зможемо знайти спільні зусилля і прийти до результативного голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Ленський Олексій Олексійович передає слово

Я 5 років виховувався в Прилуцькому дитячому будинку. Потім з 1 по 11 клас – в школах-інтернатах. В мене було 3 інтернати. Ніхто не вірив, що дитина з дитбудинку, з інтернату чогось може добитися, коли в тебе немає папи-мами прокурора, професора чи генерала. Я на власному житті показав, що неможливе стане можливим, що з дитячого будинку, з інтернату ти можеш всього в житті досягнуть, коли ти віриш в свої сили, коли ти ставиш мету, коли йдеш до неї, коли навчаєшся і коли пахаєш. Сьогодні фактично більшість українських дітей вони приречені на те, щоб виїхати, тому що в них немає можливості реалізувати себе, якщо ти не мажор, якщо в тебе немає папи-мами президента, прокурора чи судді. Що робити цим дітям? Я недавно на Львівщині в Буську зустрічався в одному дитячому будинку, де 40 дітей. 37 із них – це діти при живих батьках. Де їхні батьки? Вони поїхали на заробітки за кордон. Чому вони здали своїх дітей у дитдом? Тому що у дитдомі, за рахунок держави, п'ять разів на день погодують, а більшість українських сімей не може дитину двічі на день погодувати, у них обід вважається стакан чаю з булочкою. Тому вирішення проблеми сирітства - це не просто внесення якихось дрібних змін до закону, хоча не менш важливе щодо відпустки, а глобальне вирішення проблеми сирітства – це подолання Я хочу дітям-сиротам сказати, вірте в себе, вірте в свої сили і ви обов'язково всього доб'єтеся. Ми унікальна країна, де кожен може себе реалізувати, і я дам можливість кожній дитині себе реалізувати. Отже, ще не взяли участь дві фракції. І я надам слово для виступу спочатку Березюку Олегу від фракції "Самопоміч". Добре, Олександрі Кужель, будь ласка. 2 хвилини, так, пані Олександра? Дві хвилини. Одну хвилину. Можна одну хвилину, пане Олег? Дві. Добре. Одна хвилина - Олександра Кужель, дві хвилини - Березюк і голосуємо. хочу нагадати вам, що більшість фракцій Верховної Ради, які входять до опозиційних, демократичних партій, просять вас поставити постанову про заборону збільшення тарифів. Але підтримую вас у частині того, щоб заборонити тут політичні виступи і розглядати закони по суті. Мені соромно зараз було чути виконуючого обов'язки голови комітету, який представляє собі питання соціальної політики, який слово не сказав про даний законопроект, а він є дуже важливим. Бо вся світова практика говорить, що нема дитячих будинків, є максимально діти всі в сім'ях і ми, як держава, повинні зробити всі кроки можливі, щоб жодна дитина не була була у дитячому будинку, а знайшла родину. І цей закон є дуже важливим, і ми його, фракція "Батьківщина", будемо підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ, через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Тому я прошу всіх голів фракцій

Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект, бо це є очевидна річ, яку треба було зробити давно. Але, я хочу нагадати, що сьогодні створення прогресивної форми опіки над сиротами – дитячі будинки сімейного типу, вони більше як на половину залежать від бюджету місцевих органів влади. І сьогодні, грабуючи бюджети міст і ОТГ, ми грабуємо дитячі будинки сімейного типу. Сьогодні, відміняючи нічний тариф, ми грабуємо місто, яке, витрачаючи гроші на світло для облгазів, які сьогодні олігархічно захоплені, не можуть дати більше грошей для дитячих будинків сімейного типу. І в цьому є шахрайство і фарисейство. А цей закон треба підтримувати. Дякую дуже вам. Колеги, отже, ми переходимо до прийняття рішення. Обговорення завершено. Тому прошу всіх народних депутатів зайняти робочі місця. Фактично всі фракції, які брали участь в обговоренні, вони публічно підтримали даний проект закону, і ми маємо зараз шанс його підтримати своїм голосуванням. Я звертаюся до всіх народних депутатів зайняти робочі місця, з лож повернутися на позиції. Отже, можемо голосувати? Так. Готові? Колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (№ 6350), за пропозицією комітету – за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, підтримуємо соціальний закон, який об'єднує зал. Я переконаний, усі депутати його підтримують, хто є в залі. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (№ 9102). Давайте, колеги, так само: скорочена процедура, підтримуємо, щоби ми включення у порядок денний сесії, щоб ми включили у щоб ми включили у порядок сесії ще до обіду. Отже, прошу підтримати 9102 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Підтримуємо, колеги! Підтримуємо. За-156 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКХ Шиньковича Андрія Васильовича. Будь ласка. Дякую. Шановний Голово, шановні колеги! Прийняття законопроекту, який ми щойно розпочинаємо розглядати (№ 9102), необхідно для забезпечення безперервності строку дії мораторію на виселення з гуртожитків та на відчуження гуртожитків та їх частин, встановленого положенням пункту 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (№ 500). Законопроектом № 9102 пропонується вилучити посилання на загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на конкретні 2017-2021 2017-2021 роки, яку, на жаль, програму, Урядом України не внесено в парламент і відповідним чином не прийнято. Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖКХ прийняв рішення рекомендувати вам, шановні колеги, за результатами розгляду у першому читанні законопроект № 9102 прийняти за основу та в цілому. В чому мова? Ми з вами прийняли можливість мешканців гуртожитків приватизовувати житло, але є цілий ряд процедурних питань – це передача державних гуртожитків в комунальну власність, це передача гуртожитків, виведення із статутного капіталу чи то через суд компенсація, часткова компенсація або добровільно. Але поки триває цей процес, а він іде, шановні колеги, завдяки нашій з вами роботі, існує дуже маленька, але важлива річ – в "Прикінцевих положеннях" 500-го закону указується, що мораторій на виселення і на приватизацію, тобто той час, який ми з вами відвели мешканцям гуртожитків, а це півмільйона громадян України, для того, щоб вони могли законно приватизувати, ми їм даємо час – мораторій. там написано чітко: на час дії загальнодержавної програми передачі цих гуртожитків в комунальну власність. Але уряд не вніс цю програму, цієї програмами в природі не існує. І коли власник виселяє, такі випадки є, з гуртожитку людину

а на цей час діятиме мораторій. Програми немає і власники гуртожитків швиденько виселяють людей для того, щоби вони не змогли приватизувати собі це житло. Нагадую, по три покоління виросли в гуртожитках, не мають можливість купити власне житло, це люди, які не мають іншого житла. Тому прошу цей закон, він дуже короткий, прийняти за основу і в цілому в першому читанні. Щиро вам дякую. Дякую дуже вам за презентацію вашого закону. Шановні колеги, тут немає співдоповідача по цьому законопроекту. Я прошу записатися на обговорення від фракцій.

І я абсолютно підтримую свого колегу Шиньковича, який сказав про те, що у гуртожитках уже по 3, по 4 покоління народжується дітей і людей, які проживають там. Уявіть собі ситуацію, що є люди, які народжуються, хрестяться, виростають, одружуються, народжують знову дітей, помирають в гуртожитку, і ці люди в силу різних обставин не мають можливості придбати собі інше житло. Але закони були прийняті таким чином, що вони сьогодні знову не можуть знайти правди навіть в судах. Тому я дуже щиро прошу вас всіх, шановні колеги, підтримати цей законопроект і за основу і в цілому, так як той, хто не підтримає або буде голосувати проти, він не має, як кажуть, ні душі ні серця. Прошу вас підтримати цей дуже важливий соціальний закон. Дякую. Дмитро Лінько Радикальна партія Олега Ляшка. Безумовно, наша фракція буде підтримувати цей важливий законопроект. Ми неодноразово наголошували на важливості вирішення проблеми мешканців гуртожитку, це більше 500 тисяч українців по всій Україні, які ще з радянських часів в цих гуртожитках живуть по 30 років, заробили своїми мозолями і потом ці нещасні квадратні метри житла і не можуть отримати на них право власності, не можуть здати їх в оренду, продати, купити нове житло. Тому ми вимагаємо прийняти якомога швидше цей законопроект, нарешті відновити справедливість, тому що я особисто займаюся, три роки, в Кропивницькому питанням по кількох гуртожитках, де люди судяться роками, судяться, виграли вже десятки судів, але досі не отримали права власності на свої гуртожитки. Тому це питання потрібно вирішити. Більше того, питання гуртожитків, які вже морально застаріли, вони не вирішують житлових проблем українців. Сьогодні потрібно відновити молодіжне кредитування для українців, кредитування для житла. Що може залишити молодих українців тут в Україні? Гарантії того, що вони зможуть тут прожити, що вони зможуть тут заснувати сім'ї і буде де жити їхнім дітям. Якщо молода людина не має житла, то вона ніколи не залишиться тут жити. Тому відновлення кредитування, відновлення… Дати житло молодим людям – це найголовніші перспективні завдання, які ставить перед собою Радикальна партія Олега Ляшка, які… Ми маємо чіткий план, як це питання вирішити і будемо наполягати на тому, щоб ці питання були вирішені і у Верховній Раді. майбутній Президент Олег Ляшко вирішить ці питання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується від групи "Воля народу" народний депутат Фельдман. Він передає слово Писаренку. Будь ласка, пане Писаренко. Дякую. Дійсно, питання достатньо резонансне, і ми стикаємося в повсякденному житті часто з нашими виборцями, які приходять з проблемами гуртожитків, адже це питання десятиріччями тягнеться з ще радянського періоду, і люди хотіли би вже отримати у власність нормальне житло і, звичайно, отримати нормальні послуги комунальні і житлові для того, щоб жити нормальним повсякденним життям. Для прикладу скажу, що виникає дуже багато проблем, які потрібно врегульовувати і на законодавчому рівні, і на регіональному. Як, наприклад, в Харкові є питання з гуртожитком на Цілиноградській, 22/39, де розподілені розподілені частини приміщення, які вже в приватній власності, частина, яка ще не в приватній, і, звичайно, в цьому є проблеми, що мешканці гуртожитків не можуть отримати своє житло. Ми будемо підтримувати всі ініціативи, які спрямовані на покращення житлових умов громадян, але хочу сказати, що у нас ще є одна заборгованість, до якої нам потрібно дійти, – це гуртожитки студентські. Якщо ми зараз з вами не займемося цим питанням, то ми будемо бачити, що і кількість студентів, і які приїжджають в Україну навчатися, і які могли би українці навчатись тут, зменшується, в тому числі через житлові умови для студентів. Наприклад, за останні 7 років тільки 70 тисяч українців виїхали навчатися в інші країни. І це в тому числі не тільки якість освіти, а це і в тому числі можливість проживати в студентських гуртожитках. Тому нам потрібно тут велика програма підтримки університетів і створення місць, де би студенти могли відпочивати та жити під час навчального процесу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, кілька фракцій не встигли і не змогли записатися на обговорення, але висловлює таке бажання. Я прошу по 2 хвилини надати зараз народним депутатам Кодолі

заступник голови профільного Комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ хотів би закликати колег мобілізуватися і підтримати в першому читанні цей важливий законопроект. Також хочу звернутися до уряду все-таки пришвидшити внесення відповідної загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад. Тому що саме цей парламент ухвалив безпрецедентний і революційний законопроект, який... основна його мета – це захист мешканців гуртожитків, тих людей, які прожили, дійсно, не одне покоління і не можуть до сих пір отримати у власність свої помешкання. Тому просимо уряд так само пришвидшити свою роботу і разом дати можливість сотням тисяч наших співвітчизників отримати у власність своє житло. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Юрій Одарченко, вам слово. Дякую. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, цей законопроект безумовно треба приймати негайно, тому що сьогодні, на жаль, в Україні люди не можуть собі придбати житло. Кредитування непомірно має високі проценти, доходи населення дуже низькі. Тому сьогодні надання права людям, які проживають в гуртожитках, їх приватизувати, є дуже нагальним. Я обраний по місту Херсону. І хочу сказати, що в Херсоні є дуже багато прикладів, коли незаконно в статутні фонди підприємств були включені ці гуртожитки. на моїй пам'яті є декілька випадків, які стосуються і Херсонського комбайнового заводу, коли тільки за безпосередньою ініціативою Юлії Тимошенко, яка була Прем'єр-міністром на той час, ці гуртожитки були вилучені зі статутних фондів підприємств і люди отримали право їх приватизувати. Я погоджуюсь з доповідачем, що сьогодні процедура приватизації кімнат в гуртожитках є дуже зарегульована. Власники мусять передати їх в комунальну власність, і потім вже місто мусить прийняти рішення про приватизацію. Вона не йде так швидко, як нам хотілось. Тому що міста, як правило, висувають минулим власникам умови про ремонт цих гуртожитків. І тому фактично передача ця не йде. Тому продовження мораторію на те, щоб відчужували ці кімнати, продовження права на приватизацію кімнат є дуже нагальним. І фракція "Батьківщина" буде підтримувати прийняття цього закону в першому читанні і в цілому. Але уряду треба працювати на те, щоб створити реальні умови для кредитування, для того, щоб українці

від фракції "Опозиційний блок". І через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх запросити в зал. Нагадаю, що після прийняття рішення буде включення в порядок денний сесії двох проектів закону, тому прошу всіх бути на робочих місцях. Зараз заключний виступ – Королевська Наталія Юріївна, будь ласка. Але, знаєте, ми починаємо сьогодні працювати в новому році. Хотілось би, щоб ми також почали приймати найактуальніші і найважливіші сьогодні законопроекти. І перше, чого від нас з вами чекають люди, – зниження тарифів і зменшення ціни на газ. Всі фракції, майже всі фракції парламенту підписали законопроект 9230. І ми звернулися до голови парламенту з проханням поставити його як першочерговий законопроект для того, щоб вже зараз мали можливість приймати рішення щодо зниження ціни на газ. Ви всі знаєте, що тільки за за листопад місяць зросла заборгованість людей по жилищно-коммунальным тарифам на 8 мільярдів. Сьогодні заборгованість майже 50 мільярдів гривень. Така ситуація загрожує сьогодні колапсом як у комунальній сфері, так і в соціальній сфері. ми вимагаємо, щоб Постанова 9230 була розглянута і щоб ми з вами змогли такий невеличкий, але подарунок зробити – справедливе рішення щодо зменшення ціни на газ для населення. Це першочергове рішення, яке ми з вами повинні сьогодні прийняти. І ми сподіваємось, що у нас вистачить на це часу, що ми зможемо об'єднати свої зусилля, незважаючи на наші політичні погляди, і захистити людей від холодних домівок, від відбору житла, від тих драконівських тарифів, які встановив уряд. Тому я звертаюсь до вас, пане головуючий, будь ласка, законопроект 92… готовий до розгляду і ми готові його підтримати, проголосувати і знизити людям тарифи вдвічі прямо зараз. Дякуємо. Дякую, колеги. Обговорення завершено. Я ще раз нагадую, колеги, ще раз нагадую, що виступати під час обговорення законопроекту слід виключно по цьому законопроекту, який розглядається. Для пані Наталії я нагадую, що немає рішення комітету і у мене немає юридичного права ставити на розгляд будь-який законопроект без рішення комітету. А для всіх інших нагадую: під час обговорення виступати виключно по темі законопроекту. Якщо будуть повторюватись виступи на інші теми, я просто буду виключати мікрофон. Обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти робочі місця. Нагадую, що під час обговорення всі фракції і групи підтримали даний проект закону. Тепер необхідно підтримати його шляхом голосування. Будь ласка, займайте робочі місця. І прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Нагадаю, що відразу після голосування буде включення в порядок денний для прийняття рішення 9406 і 9075 – два проекти закону. Тому після голосування прошу не розходитись, а усіх залишатись на робочих місцях. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (№ 9102), за пропозицією комітету, за основу і в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

не розходіться, будь ласка. Зараз буде включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Перший – Закон про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги (9406 і 9406-1). Андрієвський піднімав на Погоджувальній раді це питання, і я прошу усіх підтримати пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати 9406 і …1. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я (9075). Пропонується включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо. 9075, голосуємо. За-151 Нема голосів ні під один, ні під другий. І надто великий розрив, навіть нема сенсу ще раз ставити, колеги. Працюйте з фракціями і, якщо будуть голоси, я зможу поставити можливо в інший день. Так, так. Отже, колеги, ми не включили в порядок денний. І ми переходимо до наступного питання: проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (№8184). Це друге читання, воно не потребує голосування. Мене тільки цікавить, а хто буде доповідати від комітету? Паламарчук? Хто від комітету буде доповідати? Я запрошую до доповіді представника Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука. Колеги, небагато правок, прошу всіх залишатися на місцях. Правок небагато в цьому проекті закону. Будь ласка. до проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспортного засобу (реєстраційний номер 8184). Нагадую, що під час розгляду цього законопроекту в першому читанні співавтор акту народний депутат України Король запропонував виключити з тіла проекту запропоновані зміни до статей 186 "Грабіж" та 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Дана пропозиція була підтримана Верховною Радою України 8 жовтня 2018 року. Законопроект прийнятий за основу з поправками, що були озвучені під стенограму на засіданні парламенту. До законопроекту надійшли 12 поправок від народних депутатів України. З цих 3 поправок враховано, в тому числі частково, дев'ять – відхилено та поправки 1, 3, 6, В основному відхилені поправки суперечать концепції законопроекту, а саме запропонуванню такої кваліфікації і ознаки як застосування електронного пристрою для приховування втручання в роботу технічних засобів охорони і блокування стаціонарних або рухомих об'єктів з метою отримання несанкціонованого, неконтрольованого доступу до них в частині третій статті 185 і в частинах другій та третій статті 289 Кримінального кодексу України. Всі обґрунтування в таблиці зазначено. Метою законопроекту є невідворотність кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони стаціонарних або рухомих об'єктів. Вноситься пропозиція підтримати запропоновану редакцію проекту реєстраційний номер 8184 для прийняття закону у другому читанні і в цілому як закон. Ви завершили, так? Отже, колеги, авторів правок прошу приготуватися, нагадую, правок не багато. Я буду зачитувати правки, Я буду зачитувати правки, автори будуть оголошувати. 1-а. Не наполягає. 3-я. Наполягає. Будь ласка, Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Насправді, незважаючи на те, що цей законопроект не є великий по обсягу, він є доволі важливий і містить дуже серйозні, і суттєві зміни. І питання, як вони далі працюватимуть? Поправки 1, 2 і 3, вони стосуються 185 статті, де мова йде про використання, так званих, електронних пристроїв для прихованого втручання в роботу технічних систем. Висновок Головного юридичного управління говорить про те, що не можна використовувати таких термінів, яких немає в усьому законодавчому полі. Це суперечить статті 8 Конституції, принципу у складовій верховенства права як правова визначеність. Тому не можна вносити в особливу частину Кримінального кодексу такі поняття, яких не існує в правовому полі, тому що це призведе до занадто великої дискреції на рівні слідства і можливих зловживань і міститиме відповідні корупціогенні ризики.

Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Стаття 289 вона містить зміни, які пропонуються до неї, теж містять серйозні новели. Ми категорично заперечували ще на етапі першого читання, щоб рівень кримінальної відповідальності, тобто ступінь суспільної небезпеки прив'язувався до вартості викраденого транспортного засобу. Це не тільки не відповідає доктрині кримінального права, воно просто суперечить і здоровому глузду, і принципу соціальної справедливості. Тому що получається, що якщо вкрадуть дорогий "Мерседес", то така особа буде нести більш серйозну кримінальну відповідальність, а вкрасти старого "Жигуля" чи старого "Москвича", чи старого "Запорожця" – воно вже не буде містити такого рівня суспільної небезпеки. Це не відповідає принципу верховенства права і рівності перед законом. Тому ми просили би виключити відповідно дані норми.

Сидоровича, про 1 і 2 пункт, і я прошу вас прокоментувати перед тим, як ми перейдемо до голосування. І прошу всіх запросити в зал, через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Паламарчук. М.П. Комітет обговорював цю правку і відхилив її. Тому я рахую, що просто давайте її поставимо, цю правку, на підтвердження, якщо вона набере голосів, то буде правка змінена.

Ставиться на підтвердження перша правка, на підтвердження, а потім вже весь закон. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Прошу зайти всіх у зал. Процедура така: спочатку я поставлю першу правку на підтвердження… будь ласка, сідайте. Якщо вона буде підтверджена, ми з нею голосуємо закон, якщо вона буде не підтверджена, ми закон голосуємо без неї. Зрозуміло, так? Готові голосувати? Отже, колеги, перше голосування. Я ставлю на підтвердження першу правку. Хто підтримує комітет, який затвердив першу правку, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, перша правка на підтвердження. Хто підтримує комітет, голосує "за".

Отже, зрозуміло, на підтримку. Хто підтримує першу статтю, прошу проголосувати і прошу підтримати. Перша правка, на підтримку першої правки. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Підтримка першої правки, голосуємо. За-143 Рішення не прийнято. Отже, колеги, ми можемо переходити до прийняття закону. Колеги…

Отже, колеги, ми всі конфліктні моменти зняли. Я розумію, що є загальна підтримка цього закону в залі. Прошу усіх приготуватися до голосування, зайняти робочі місця. Готові, так? І ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (№8184) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, уважно голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, підтримуємо, колеги, голосуємо,

Колеги, я поставлю ще раз на повернення, тільки в нас одна фракція не голосує, це дуже зменшує наші шанси. Пане Антон Геращенко, проведіть консультації щодо 1 правки, бо я відчуваю, що буде погано все, якщо ми не найдемо компромісу. Отже, я ставлю першу пропозицію: повернутися до проекту Закону 8184. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення, прошу підтримати повернення. Прошу голосувати, голосуємо за повернення.

Отже, зараз я оголошую, я на 15 хвилин продовжую засідання, зараз буде компроміс і ми проголосуємо. Пропонується повторне друге читання – є компроміс. Так? Отже, прошу усіх змобілізуватися максимально, колеги, зайти в зал, прошу усіх зайняти робочі місця. Не виходіть із залу, колеги, під час голосування. Я ставлю наступну пропозицію, щоб проект закону 8184 ми відправили в комітет на повторне друге читання, і прошу усіх проголосувати і підтримати, колеги. Це спільна позиція комітету і прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо – повторне друге читання, так, повторне. Прошу голосувати, колеги. Кожен голос має значення. Підтримайте. Голосуємо. 14:01:02

зберіться, зайдіть в зал. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал. Поки заходять в зал, я даю 30 секунд зайти в зал. Будь ласка, Геращенко, поясніть суть закону, 1 хвилину до голосування. Я прошу всіх заходити в зал. Прошу фракції запросити депутатів в зал. Не виходьте зараз, а навпаки заходьте. Зараз ми проголосуємо. шановні народні депутати, шановні українські громадяни, шановний головуючий, суть цього закону дуже проста. В нас поширюються такі злочини як викрадення автомобілів, їх, на жаль, дуже багато. На сьогодні ви можете зайти в Інтернет і купити собі через Інтернет сканер, який дозволяє взламывать автомобілі, і це повністю безкарно. Головна ідея цього закону – ввести відповідальність для тих осіб, які використовують електронні засоби для зламу наших автівок, автівок всіх українських громадян. Кожен рік страждають десятки тисяч людей, карності немає ніякої. Щодо правок "Самопомочі", що різна відповідальність за різні машини по їх цінностям. Давайте приймемо цей закон зараз, направимо до повторного другого читання, але не будемо його втрачати. В мене прохання голосувати всім фракціям і депутатам, і безпартійним. Це питання виборців всіх депутатів: опозиційних і провладних. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, всі зайшли в зал і тепер я ставлю перше на голосування – повернутися. Прошу, всі займіть робочі місця. Прошу, приготуйтесь до голосування. Отже, перше питання – повернення до проекту Закону 8184, прошу усіх проголосувати, прошу підтримати. За повернення, щоб ми не втратили закон. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Не виходіть з залу. Колеги, ще раз поставлю на повернення. Якщо не буде голосів закон доведеться відхилити, це буде неправильним. Я прошу всіх сконцентруватись. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 8184. Прошу усіх підтримати і проголосувати. Голосуємо.

За-207 Надто великий розрив. Колеги, на жаль, проект закону 8184 я оголошую відхиленим. Отже, колеги, ми прийняли два позитивних рішення, один закон в цілому, але наша ключова робота буде після обідньої перерви. Зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. В 16-й годині я прошу прийти усіх в зал для продовження нашої роботи. В 16-й годині всіх чекаю в залі. Дякую.